Госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2012 г., приет на първо гласуване на 28 февруари 2013 г.” Наименование на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на закона.

ТОШЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като издава задължителни указания по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове”. 2. Точка 10 се изменя така:

„11. приема решения за отказ за заплащане на правна помощ или за възстановяване на получено възнаграждение при констатирана недобросъвестно или некомпетентно предоставена правна помощ по конкретния случай;”.

3;”. 3. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6 и изменят така: „5. осъществяват текущ контрол за качеството на предоставената правна помощ от адвокатите от колегията, като извършват проверки и констатации и образуват при необходимост дисциплинарни производства, за което уведомяват НБПП; 6. заверяват отчетите на адвокатите, предоставили правна помощ, и изготвят предложения или мотивирани откази за заплащане на възнаграждение в съответствие с наредбата по чл. 37, ал. 1;”. 4. Създават се т. 7, 8 и 9: „7. осигуряват обучение на служебните защитници;

Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В Глава втора се създава чл. 20а: „Чл. 20а. Националното бюро за правни помощ и органите по чл. 20 издават съвместни указания по прилагането на закона.”

„Чл. 22. (1) Правната помощ по чл. 21, т. 1 и 2 е безплатна и се предоставя на: 1. лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 2. лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон; сезон; 3. лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или ползващи социална услуга звено „Майка и бебе” съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 4. деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; 5. дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; 6. лица по чл. 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността,

(ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.); 7. пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита; защита; 8. лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание; 9. чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита. защита. (2) Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и имуществено състояние на лицето.”

По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на предоставени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът формира преценката си, като взема предвид: 1. доходите на лицето или на неговото семейство; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта; 7. други обстоятелства. обстоятелства. (4) По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7. За частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник и частния тъжител преценката се извършва по реда на ал. 3.”

от съответния полицейски или митнически орган по молба на заинтересованото лице, или по силата на закона, като на лицето се разяснява писмено с декларация по образец, утвърден от Националното бюро за правна помощ, че в случай на осъдително решение или присъда лицето дължи възстановяване на разноските за правна помощ. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира и подлежи на обжалване по съответния ред. (2) В случаите по чл. 21, т. 1 и 2 решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ в 14-дневен срок след представяне на заповед, съдебно решение или удостоверение по чл. 22, ал. 2 от съответния компетентен орган.

Изказвания? Няма. Гласуваме анблок параграфи от 9 до 15, които стават съответно параграфи от 10 до 16 включително, по доклада на комисията в редакцията на вносителя.

§ 17: „§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения: 1. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така: „(5) Националното бюро за правна помощ мотивирано отказва да впише в регистъра или заличава вписан адвокат, ако е: 1. наложено наложено дисциплинарно наказание; 2. повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер; 3. установено от адвокатския съвет или от Националното бюро за правна помощ нарушение по този закон или недобросъвестно или некомпетентно извършена правна помощ; помощ; 4. отказал в продължение на 6 месеца да поеме служебна защита или представителство без основателни причини. (6) Националното бюро за правна помощ заличава от регистъра вписан адвокат: 1. 1. в случаите по ал. 5, т. 1 – за срока на лишаване от право да упражнява адвокатска професия, а при по-леко наказание – за срок три месеца;

Отказът за вписване и заличаването на адвокат от Националния регистър за правна помощ се съобщават на заинтересованата страна и подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се обявяват на интернет страницата на Националното бюро за правна помощ.” 2. Алинея 8 се отменя.”

Гласуваме текстовете по вносител на параграфи 17, 18 и 19, които стават съответно параграфи 18, 19 и 20.

за: 1. досъдебно производство по наказателни дела – след приключване на досъдебното производство с акт на прокурора; 2. съдебните производства – с приключване на производството пред съответната инстанция. инстанция. (4) Адвокатът е длъжен да отчете предоставената от него правна помощ в срок до една година от преустановяване на участието му в производството.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така: „(5) На назначения адвокат се възстановяват и средствата за необходими разходи по защитата за посещение на местата за лишаване от свобода или за задържане, и по защита в друго населено място по реда на Наредбата за командировките в страната.”

Гласуваме новия § 9 в редакцията на комисията по доклада.

текста на вносителя

„Заключителна разпоредба”. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да бъде отхвърлено. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на комисията наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба” да бъде отхвърлено.

Гласуваме предложението на комисията § 23 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 6, относно чл. 20а.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо, процедура за допускане до залата на Силвана Любенова – директор на дирекция, и Цвета Караилиева – експерт, от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Гласуваме процедура за допускане в залата.

„Доклад относно общ Проект на приетите на първо гласуване на 1 март 2013 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Иван Вълков и група народни представители, и Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за

Изказвания? Няма. Гласуваме новия § 3 в редакцията на комисията по доклада.

По § 5 – предложение от народните представители Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов: - § 2 да отпадне. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Създава се чл. 54а: „Чл. 54а. При сключването на договор от разстояние по телефона, договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.” Гласуваме новия § 9 в редакцията на комисията по доклада.

Предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. Създава се чл. 62а: чл. 62а: „Чл. 62а.(1) Срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, вчера казах това на комисията, но може би не се обърна внимание. Вижте, получава се нещо нелогично

Това не е логично. Навсякъде, където има текст, който се приема по принцип, той не се гласува – влязъл е вече на друго място, където му е систематичното място! Затова Ви предлагам, господин председател, госпожо

Госпожо председател, господин Такоров! Това е желанието на Правния отдел. Въпросът е, че текстът по същество е приет, което е моята и Вашата задача.

Да отпадне § 3, защото се дублира с другия текст. Важното е, че целта на закона, която сме си поставили заедно, се изпълнява. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 3 да отпадне, тъй като текстът на § 3 е отразен на систематичното му място в новия § 4.

Прекратете гласуването! Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 4 – предложение от народните представители Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в § 9.

тъй като текстът на параграфа е отразен на систематичното му място в § 9.

предложението на народния представител Иван Костов, „Създава се нов § 5: „§ 5. В чл. 165 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: (1) Комисията за защита на потребителите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София с регионални звена на територията на страната. 2. Алинея 2 се изменя така: (2) Комисията за защита на потребителите се състои от петима членове, в това число председател, които се избират от Народното събрание с право на отзоваване.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Костов, което комисията не подкрепя.

„Параграф 5 да отпадне.” Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 206. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме предложението на комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 206.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5: „§ 5. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя редакционно предложение. След малко ще гласуваме създаването на чл. 208а, където има същите наказателни разпоредби, накрая на текста сме записали „за всеки отделен случай”. В текста, който сега предстои да гласуваме –за доставчик, който наруши разпоредбите на чл. 54, алинеи 1 и 2 или чл. 54а, се налага глоба или имуществена санкция в размер на 1000 до 3000 лв., предложението ми е да добавим „за всеки отделен случай”, както е в следващия § 7. Благодаря Ви.

в редакцията на комисията по доклада, заедно с току-що гласуваното допълнение от господин Шарков.

Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. Създава се нов чл. 207: „Чл. 207. (1) На лице, което възпрепятства правото на потребител по чл. 55, ал. 1 да се откаже от сключения договор от разстояние, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до до 3000 лв. (2) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 55, ал. 6, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” Ако позволите, госпожо председател, вече като изказване – ако следваме логиката досега, и на двете алинеи накрая трябва да добавим накрая текста „за всеки отделен случай”.

от господин Димитров в края на изреченията по ал. 1 и по ал. 2 да се добави „за всеки отделен случай”.

Сега гласуваме окончателната редакция на новия § 6 по текста по доклада заедно с направените добавки, които току-що гласувахме.

народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. Създава се чл. 208а: „Чл. 208а. За нарушение на разпоредбите на чл. 62а или на чл. 62б на виновните лица се налага глоба в размер на 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 5000 лв. за всеки отделен случай.” Гласуваме новия § 9 в редакцията на комисията по доклада.

Гласуваме наименованието по доклада на комисията: „Заключителни разпоредби”.

По § 7 – предложение от народните представители Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. В Закона за радиото и телевизията

Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В Закона за електронните съобщения се създава нов чл. 231: „Чл. 231. (1) При доставка на телевизионни програми от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, към договора се прилага списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет. (2) Предприятията по ал. 1 поддържат на хартиен и на електронен носител регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения. (3) При отпадане на телевизионна програма от списъка по ал. 1 потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие. (4) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1-3.”

Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Текстът е приет.

Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004,

В чл. 64б, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и изпълнението на задълженията на туроператорите 3. 2. В чл. 64б, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и изпълнението на задълженията на туроператорите и туристическите агенти по Регламент (ЕС) № 181/2011”. В чл. 86г се създава т. 5: „5. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл. 5, чл. 9, чл. 10, параграфи 2 и 5, чл. 11, параграфи 3 и 5, чл. 14, параграфи 3 и 4 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 181/2011.“ Изказвания няма. Гласуваме новия § 9 в редакцията на комисията по доклада.

Предложението е прието. Комисията предлага да се създаде § 11: „§ 11. Параграф 8 влиза в сила от 1 април 2013 г.” Гласуваме предложението на комисията да се създаде § 11 в текста на доклада.

Благодаря Вчера беше включена в седмичната програма на Народното събрание нова точка, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, поради което правя процедурно предложение тази точка да се разгледа сега, преди гледането на второто четене на Законопроекта за туризма. Благодаря.

Преди почивката поискахме от председателката госпожа Цачева законопроектът за „Бургас – Александруполис” да бъде гласуван и на второ четене. Тя пое ангажимент това да стане след почивката. Не виждам какви са причините, има явно и други ангажименти, но това е настоятелното искане на Синята коалиция. Настояваме да има процедура, и ние го правим, законопроектът да мине и на второ четене. Бавенето означава този въпрос да не го довършим докрай. Няма нито една разумна причина, затова Ви напомням, госпожо Цачева, че това беше поискано от името на Парламентарната група на Синята коалиция. Настояваме това гласуване да се състои – Народното събрание да поеме своята отговорност. Правилникът го позволява. Искаме всяка парламентарна група да се определи и на второ четене по този законопроект.

Подсказаха ми. Не знам, но ми подсказаха. МИХАИЛ МИКОВ: Да, да, вярно Ви подсказаха. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Очевидно няма съгласие за съкращаването на сроковете между първо и второ четене. Ние заявяваме, че сме против съкращаването на сроковете, и затова да си текат сроковете. (Смях и шум.) Знаем, че става въпрос за законопроект за денонсиране, както са законопроектите за ратификация. Ще внесем предложение и Ви молим да не отнемате правото, с гласуване, на народните представители да направят предложения за второ четене, защото това е основание за атака пред Конституционния съд. Не бива на финала на Народното събрание да се правят такива неща. Нека си тече срокът по правилник и да си върви Събранието. Мерси.

Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага, само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта.” Твърдите ли, че по време на... (Шум и реплики.) ... Аз ще помоля за 10 минути време, за да се справя със стенограмата, тъй като не съм била по време на дебатите. Ако няма изрично направени предложения или допълнения, ще допусна процедурата до гласуване.

Уважаема госпожо председател, току-що парламентарното мнозинство на ГЕРБ гласува и следващата точка, с която ще се занимава Парламентът, е внесеният буквално онзи ден от „Ред, законност и справедливост”... публичност на имуществата на лицата, заемащи висши държавни длъжности. (Силен шум и реплики.) Парламентарната група на Коалиция за България не се противопостави на това разглеждане, но моят въпрос към Вас е: Вие много добре знаете, че този законопроект влиза без доклад на водещата Правна комисия. Това ще се случи след малко, гласувано е – факт. Питам аз: защо след като това е най-доброто доказателство, че такава практика съществува в Парламента, тя се е прилагала и друг път, приложи се и днес по отношение на предложение на Коалиция за България за неотложни действия за намаляване сметките на българските граждани, беше решено друго? Защо Вие на формално основание не допуснахте една друга тема, не по-малко важна за хората – темата за намаляване на сметките за ток, които изкараха хиляди хора на улиците?! Защо тази тема, която е изключително важна за хората, беше отхвърлена от Вас на процедурно основание, защото няма доклад на Икономическата комисия, а в същия ден Вие допуснахте изключение по друг законопроект?! Аз не мога да не призная, че ситуацията е екстрена, че Парламентът трябва да се заеме с най-важните теми за хората. Но не разбирам защо Вие бягате от поемането на тази отговорност? Защо с дребни хитринки до последния момент отклонявате предложенията на Коалиция за България по важни теми?! Това е недостойно! Това срути доверието в Парламента до шест, вероятно сега и до по-малко проценти. От първия момент на това Народно събрание Вие го ръководите в интерес на ГЕРБ и до последния момент продължавате да го ръководите не като народно, а като партийно събрание, против интересите на хората, които са на улицата.

Господин Такоров ще изясни въпроса дали има направени предложения.

Тъй като е постъпило предложение на основание чл. 70, ал. 2 за гласуване в едно заседание на две четения на законопроекта, след като не бе заявено изрично да е направено предложение, поставям на гласуване предложението на Мартин Димитров.

Уважаема госпожо председател, Вие наистина продължавате да ръководите Парламента както си искате, без да се съобразявате нито с парламентарния правилник, нито с решенията на Конституционния съд. Припомням Ви, че в рамките на мандата на това Народно събрание

сляхте първото и второто гласуване в едно заседание, без да има съгласие от парламентарните групи. Припомням Ви – това се случи по Закона за държавния архивен фонд. Този закон беше отменен от Конституционния съд, защото Вие допуснахте гласуването на първо и второ четене да се случи в едно и също пленарно заседание въпреки отрицателните становища по този законопроект от Парламентарната група на Коалиция за България. Това, че не уважавате правилника и проявявате двоен стандарт, е факт. Но това, че не помните какво се е случило преди три години в този Парламент, вече е тревожно. Давате абсолютни основания този закон да бъде атакуван от Конституционния съд и ние ще се позовем на практиката на Конституционния съд по отношение на актовете на това Народно събрание. С дребни хитринки не може да се ръководи Парламентът. Това е една от причините хората да са на улицата и да нямаме никакъв авторитет и доверие сред тях – заради начина, по който ръководите този Парламент. И продължавате да го правите до последния момент! Госпожо Манолова, ще Ви прочета още веднъж ал. 2: „Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази Тази разпоредба се прилага само под условие – ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменения или допълнения на законопроекта.”.

Процедура – господин Миков. за да не приемате решение без кворум, както ги приемате постоянно като практика. Почивка от името на парламентарна група! Да се съберете, да се запознаете със стенограмата, да се запознаете с решението на Конституционния съд и с относително хладен разум, а не поддавайки се на русофобските тенденции тук отдясно, да си вземете съответните решения.

Нов бардак със стари състезатели не се получава, уважаеми дами и господа. (Народният

ЦАЧЕВА: Нека да чуем обратното становище и ще Ви дам почивка. Господин Миков, седнете си на мястото. Слушаме Ви, господин Костов. Госпожо председател, нямате основание да уважите искането за почивка, тъй като сме в процедура на гласуване. Първо ще гласуваме, а след това ще прецените дали да дадете почивка. дадете почивка. Цялото Народно събрание е в тази процедура. Това предложение не е свързано със самото гласуване. Така че трябва да го оставите без внимание. Благодаря.